čitanje, P.Z. br. 300 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za razvoj i obnovu. Amandmane je podnio Odbor za lokalnu samoupravu u pogledu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara. I isti odbor je podnio i amandmane na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi. Predstavnik predlagatelja,

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo uvaženi zastupnici. Nakon ove prethodne rasprave, evo ja dolazim sa Prijedlogom izmjena Zakona o hitnom postupku i to Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara i Zakon o obnovi kojima se predlaže usklađivanje članaka ova dva zakona sa Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, odnosno one dijelove u kojima su ovlasti bile povjerene poglavarstvima županija, gradova i općina. Sada se prenose neposredno izabranim općinskim načelnicima i gradonačelnicima i županima. Pored toga se i predlažu određene izmjene koje su usklađene sa Zakonom o ustroju i djelokrugu središnjih tijela državne uprave i Zakona o sustavu državne uprave jer su od donošenja Zakona o obnovi određena ministarstva i određene uprave doživjele promjene u nazivima, tako da se to samo nomotehnički usuglašava. Evo, predlažem da Hrvatski sabor razmotri ova dva zakona i donese u predloženom tekstu. Hvala. Sa od Odbora za lokalnu samoupravu i za Zakon o Gradu Vukovaru i Zakon o obnovi. On je dobrodošao u ovom prijedlogu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za razvoj i obnovu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ja ću u ime kluba SDP-a govoriti o ukupnom paketu zakona, dakle svih 17 što znači da nećemo više govoriti u ime kluba pa mi dozvolite da iznesem stav o svih 17 zakona koji su danas na dnevnom redu. Klub SDP-a će poduprijeti donošenje ovih zakona a posebice ukoliko budu usvojeni amandmani Odbora za lokalnu područnu regionalnu samoupravu iz jedinog razloga a to je da bi bez usvajanja ovih zakona doista bilo nemoguće raspisati izbore a nakon provedenih izbora bilo bi nemoguće funkcioniranje u jedinicama lokalne samouprave. postavljamo si ozbiljno pitanje mi u klubu a postavljamo i vama ovdje u Saboru vrlo ozbiljno pitanje, postavljamo vrlo ozbiljno pitanje Vladi Republike Hrvatske tko je to donio odluku, sa kojim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi će se usklađivati zakoni a koje odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi će se i dalje ignorirati. Naime, mi smo u studenom 2005. godine donijeli vrlo značajne izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Da vas prisjetim, tada smo govorili o drugom koraku decentralizacije, govorili smo o o razdvajanju monotipskog modela prije svega gradova. Uveli smo velike gradove, uveli smo neke druge ovlasti itd. I tada smo rekli da treba izmijeniti negdje oko 35 zakona kako bi se taj zakon odnosno ovlasti koje proizlaze iz tog zakona mogle koristiti i primjenjivati u jedinicama lokalne samouprave. Od tada do danas nijedan zakon osim Zakon o gradnji nije usklađen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Danas prekasno jer danas su već mogli biti raspisati izbori, odnosno izbori su mogli biti raspisani prekjučer. Mi raspravljamo o 17 nekakvih zakona koji su u izričaju nomotehnički jer mijenjaju riječ: "gradsko poglavarstvo" u nešto drugo a suštinski su jer govore o tome kako će se u budućnosti, kome će se u budućnosti dodijeliti izvršne ovlasti u jedinicama lokalne samouprave. Dakle, ovi zakoni su više nego suštinski za budući odnos snaga unutar jedinica lokalne samouprave, odnos neposredno izabranog čelnika, načelnika, gradonačelnika, župana i gradskog vijeća, općinskog vijeća ili županijske skupštine. Mi danas navrat nanos donosimo i raspravljamo o tih 17 zakona, sutra ćemo navrat nanos o njima glasati i nećemo ostaviti dovoljno vremena ljudima da se pripreme, da ih prouče uopće da bi se mogli kandidirati i da bi građani mogli razumjeti što oni uopće biraju jer danas, dakle danas prije nego što je izglasan do sutra nijedan kandidat ni za jednu funkciju u lokalnoj samoupravi ne zna s kojim ovlastima će raspolagati 18., 20. svibnja ili 2. lipnja zavisi da li će biti izabran u prvom ili u drugom krugu, a kamoli da građani znaju koga biraju, da li biraju lokalnog šerifa ili biraju lokalnog fikusa, ili biraju nešto između. Pa smo i u prethodnoj raspravi vidjeli da jedni kažu da će gradsko vijeće biti fikus, drugi kažu da će biti gradonačelnik fikus. E sada se postavlja pitanje tko će koga zalijevati, da li će gradonačelnik zalijevati gradsko vijeće fikus ili će gradsko vijeće zalijevati gradonačelnika fikus, a mi smo mogli biti u situaciji da su danas već raspisani izbori. Izbori će biti raspisani 15. travnja pa ima dovoljno vremena da oni koji se kandidiraju možda otrče drugi tjedan negdje pa si kupe Narodne novine ili sa interneta skinu Narodne novine pa prouče to. Ali ne biraju kandidati sebe nego građani biraju kandidate. Biraju kandidate po onome što će ti kandidati moći raditi, smjeti raditi, s kojim sredstvima raspolagati pa da onda izaberu kandidata koji će najbolje odgovarati tim ovlastima i mogućnostima koje jesu. Ako je gradonačelnik fikus onda se može birati i po ljepoti ili gradonačelnica fikus, onda se može birati po ljepoti. Ako je gradonačelnik koji ima izvršne ovlasti onda treba biti, možda treba biti lijep odnosno mora imati dobar izgled ali vrlo vjerojatno treba imati jako puno sposobnosti, znanja, kompetencija da bi mogao voditi, upravljati jedinicom lokalne samouprave i da bi mogao biti uglavnom u kohabitaciji sa predstavničkim tijelom jedinice lokalne samouprave jer najveća većina jedinica lokalne samouprave nakon izbora će biti takva da ćemo imati neposredno izabranog čelnika u prvom ili u drugom krugu, sasvim je svejedno ali koji će morati kohabitirati sa predstavničkim tijelom jer neće imati većinu u općinskom vijeću, gradskom vijeću ili županijskoj skupštini. To će biti u principu situacija u Republici Hrvatskoj. I vrlo skoro ćemo raspravljati o Zakonu o referendumu. Pripremimo se da već slijedeće godine imamo prve referendume za opoziv načelnika, gradonačelnika i župana. Ove godine vjerojatno neće biti zato jer treba 6 mjeseci od izbora ali ja vas uvjeravam da ćemo slijedeće godine po prvi puta u Hrvatskoj se susresti sa time da će biti referendum za opoziv načelnika, gradonačelnika ili župana. I sve to mi donosimo evo sada navrat nanos. …/Upadica se ne čuje./… Ne, ja sam rekao da ću govoriti o svim zakonima jer samo jedanput će klub SDP-a govoriti o ovim točkama. Dakle, nećemo govoriti.

Dakle, netko je u Vladi uzeo sebi diskreciono pravo da odluči sa kojim djelom Zakona o lokalnoj samoupravi će se ove izmjene usaglašavati a sa kojima ne. To je jedno. Drugo, postavlja se ovdje pitanje zašto mi kao Sabor koji je usvojio dokument koji se zove Program rada Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. Dozvoljavamo da Vlada na ovako flagrantan način krši eksplicitne odredbe iz tog programa a u tom programu pišu vrlo određeni rokovi u poglavlju koje se zove politika regionalnog razvoja i fiskalne decentralizacije. Što će se napraviti u mandatu 2008.-2011. pa ću vas ja podsjetiti. Kaže da će se usvojiti Strategija regionalnog razvoja, rok je 1. svibanj 2008. godine, da će se usvojiti Zakon o regionalnom razvoju, rok je 31. prosinac 2008. godine, da će se osnovati zajednički tim za izradu te strategije fiskalne decentralizacije i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, rok 30. lipanj 2008. godine, da će se prihvatiti Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koje će stupiti na snagu 1. 1. 2009. godine iz proračuna od 2009. će se akceptirati u fiskalni potencijalima sljedeći korak decentralizacije. Rok je bio 1. 1. 2009. godine., da će se osigurati sredstva fiskalne decentralizacije u proračunu za 2009. godinu i to na način da se povećaju za 25% sredstva fiskalne decentralizacije u 2010. 30%, u 2011. 35%. 2011. 35%. Pa je rečeno da će se utvrditi kriteriji visine sredstava financiranja jedinica lokalne samouprave i kriteriji za korištenje tih sredstava do 30. lipnja 2008. godine. pa smo rekli da ćemo donijeti Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave do 30. rujna 2008. godine, početak primjene će biti od početka ove godine itd. itd. Pa smo rekli da ćemo donijeti Zakon o komunalnom gospodarstvu do 30. rujna 2008. godine s primjenom od 1. 1. 2009. godine. to nismo rekli, to je izglasano u ovom Hrvatskom saboru i to je dokument koji se zove program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008. -2011. godine. E sada, mi imamo 17 zakona koji u potpunosti ignoriraju program Vlade, koji je usvojio ovaj Hrvatski sabor, jer je netko Vladi rekao ne, to što smo mi ovdje predložili, u što smo vas uvjeravali da ćemo napravit je stari papir danas. To više ne vrijedi. Bacit ćemo kost, pa neka se oni glođu oko toga što će raditi gradonačelnik, što će raditi predstavničko tijelo. I dali su nam 17 zakona o kojima mi sada raspravljamo. Ja se nadam da će i ostali predlagatelji prihvatiti prijedlog Odbora za lokalnu samoupravu one amandmane koji smo dali, da doista ono što je do sada bilo na poglavarstvu i postane u ovlasti izvršnog organa, odnosno načelnika, gradonačelnika i župana. Jer mi smo već učinili veliku grešku kod Zakona o lokalnoj samoupravi gdje smo neke izvršne ovlasti prenijeli na predstavničko tijelo, pa će sada predstavničko tijelo donositi pojedinačne akte, a za to neće odgovarati, jer prema zakonu jedini tko odgovara u jedinici lokalne samouprave jest načelnik, gradonačelnik ili župan. Načelnika, gradonačelnika ili župana kontrolira prije svega predstavničko tijelo koji ga može pozivati na red na svakoj sjednici, koji traži od njega da odgovara na pitanja na svakoj sjednici, koji dva puta godišnje podnosi izvješće o svome radu, koje može raspisati referendum za opoziv načelnika, gradonačelnika i župana. Njega kontroliraju građani, koji ga jednako tako mogu mu postaviti pitanje, koji jednako tako mogu raspisati referendum, koji mogu imati neke druge oblike neposluha, gdje on jednom godišnje mora odraditi zbor građana sa građanima u pojedinom mjesnom odboru. A tko kontrolira gradsko vijeće? Kome to gradsko vijeće u jednom mandatu odgovara? Nikome. Nitko ne može pokrenuti postupak opoziva vijećnika ili raspuštanja gradskog vijeća, nitko ne može vijećnika pozvati ni na kakvu odgovornost, jer je vijećnički mandat neobvezujući prema bilo kome. Prema tome, mi smo izvršne ovlasti dali predstavničkom tijelu koje niti ima kontrolu, niti bilo kome odgovara. Kasno je nakon 4 godine da građani kažu nisu bili dobri gradski vijećnici. To je prekasno, znate puno toga je prošlo. Jedino zbog čega se gradsko vijeće može raspustiti, to je ako ne usvoji proračun. Ali i to gradsko vijeće prema postojećem zakonu m ože usvojiti proračun koji ni u jednoj stavci ne odgovara onome što je gradonačelnik predložio. Dakle, gradonačelnik, načelnik, župan nemaju čak niti mogućnost veta na takav proračun i kažu O.k. nemojte to je potpuno odudara na koji način mislim ja upravljati ovim gradom i zašto sam dobio neposredno povjerenje građana. Dakle, očekivali smo da će nam netko reći po kojim kriterijima se raspodjeljuju ovlasti sadašnjeg poglavarstva između predsjedničkog tijela i neposredno biranog čelnika. Imamo amandmane Odbora za lokalnu samoupravu, apeliramo da se oni usvoje barem u ovih 17 zakona da vrlo jasno kažemo ono što jest izvršna ovlast, neka ostane na onome tko nosi odgovornost za izvršne izvršne funkcije u gradu, općini ili županiji, a predstavničko tijelo ako je potrebno, osnažimo ga još u toj kontrolnoj funkciji, u ulozi da donosi opće akte, da donosi strateške i razvojne planove, da donosi svekolike planove, ali moramo ostaviti prostor mogućnost i ovlasti da neposredni izabrani načelnik, gradonačelnik ili župan provode to i da budu odgovorni za provođenje tih općih akata. Ako ćemo podijeliti to da nešto radi gradonačelnik, a nešto gradsko vijeće, a da za sve odgovara gradonačelnik bit ćemo u jednoj potpunoj konfuziji. Nemojmo se dovesti do te situacije da za godinu dana kažemo da sustav nije dobar, zato jer ćemo biti u stalnoj blokadi između gradonačelnika ili predstavničkog tijela ili župana ili predstavničkog tijela u sustavi kohabitacije. Prema tome, mi prihvaćamo da se ovi zakoni donesu, izuzetno smo zabrinuti, jer Vlada je odustala od decentralizacije, Vlada je odustala od svega onog što je bilo obećano i zapisano u ovome, posebice smo zabrinuti jer nije donesen Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, pa ćemo birati nove čelnike, ali po potpuno starom sustavu, sustavu, zato što nije donesen Zakon o komunalnom gospodarstvu u cjelovitom izričaju, a ne ovako kao što se sada samo nomotehnički usuglašava. I apeliramo da Vlada pod hitno uputi u saborsku raspravu najmanje ova dva zakona, a to su Zakon o financiranju komunalnog gospodarstva i Zakon o javnim cestama, da konačno uvedemo red i na području javnih cesta, a ne da imamo ovaj nered. A to da imamo javne ceste i nejavne ceste ili nerazvrstane ceste kao što danas imamo.

Ja ću nekoliko riječi reći o obnovi Zakona o obnovi razvoja grada Vukovara i o njegovoj primjeni. Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara donesen je 2001. godine a slijedile su ga dopune 2005. godine, te 2008. Zakonom Zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara uređuju se poticajne mjere za ubrzanu obnovu i razvoj grada Vukovara i otklanjanje posljedica razaranja građevina i i drugih posljedica nastalih tijekom Domovinskog rata. Isti je gradu Vukovaru omogućio da se upostavi ponovni život svih građana, te nakon 8 godina primjene rezultirao stvaranjem pozitivnih gospodarskih kretanja na ovom području. Temeljem pokazatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatske gospodarske komore, te udruženja obrtnika Vukovar, učinak poticajnih mjera predmetnog zakona je sljedeći. U prethodnom četverogodišnjem razdoblju od 2004. do 2008. godine broj poduzetnika je porastao za 37%. Sa 234 na 321 poduzetnika. Broj obrtnika porastao za 33%, sa 397, na 592 obrtnika. Porasle su investicije sa 88 milijuna 517 tisuća kuna u 2004. godini na više od 300 milijuna kuna u 2008. godini. Broj zaposlenih porastao je za 38% sa 6 tisuća 749 na 10 tisuća 936. Nezaposlenost je smanjenja sa stope 33,80 na stopu od 18,89%. Sukladno ovim rezultatima utvrđeno je opravdano postojanje i primjena Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara. Smatramo da će usklađivanje navedenog sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se ovlasti gradskog poglavarstva povjeravaju neposredno izabranom gradonačelniku zabilježiti daljnji kontinuitet u stvaranju produktivnog okruženja za razvoj gospodarstva te da ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara pruža još veće mogućnosti u privlačenju i provedbi projekata koji su u interesu i razvoju i obnove grada Vukovara. Stoga ga treba prihvatiti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin, izvolite.

u ime Kluba zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice podržati predloženi Prijedlog zakona o Izmjenama zakona o obnovi. Htio bih samo navesti nekoliko stvari zbog čega mislimo da je to u mnogim segmentima, gotovo isključivo rutinski posao, aplikacije, nekih novih zakonskih odredbi, na zakone koji su do sada postojali. Naime, u Zakonu o obnovi korišteni su termini koji danas jednostavno ne postoje, tako da se radi u prvom redu o promjenama naziva. S jedne strane nekih ministarstava koji su se prije pojavljivali u tekstu danas više nema, drugačije je organizirana Vlada. S druge strane se radi o promjeni nadležnosti npr. županijskog ureda za obnovu jer se zamjenjuje ureda državne uprave u županiji. I treće strane, radi se o aplikacijama novih definicija jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave kako bi one mogle funkcionirati i temeljem Zakona o obnovi u odnosu na nove obaveze koje su drugačije definirane u odnosu na prije. sasvim su logična i ne bi ih trebalo posebno komentirati nego usvojiti onako kao što je predloženo. Zahvaljujem. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Vlade, kolegice i kolege. Evo vezano za ove izmjene zakona imam potrebu podsjetiti da su posljedice ratnih stradavanja i na području Zadarske županije bile izuzetno velike, ljudske žrtve naravno neprocjenjive a kada je riječ o materijalnoj izravnoj ratnoj šteti ona je procijenjena negdje na oko 20 milijardi kuna. Od samog početka Zadarska županija je sustavno radila i na obnovi u okviru svojih nadležnosti koje su se tijekom vremena mijenjale. Kroz sve vidove obnove na ovom području, znači obnovljeno je preko 25 tisuća stambenih objekata, utrošeno preko 3 milijarde kuna, od toga značajan broj školskih objekata, velik broj sakralnih objekata, ali i objekata infrastrukture. Infrastruktura je obnovljena na području 25 jedinica lokalne samouprave, znači šest gradova i 19 općina a kroz programe ministarstava i Vlade još je financirano za obnovu infrastrukture 139 projekata ukupne vrijednosti 350 milijuna kuna. Značajan problem na našem području znači Zadarske županije bio je i problem razminiranja gdje su uložena znatna sredstva da bi se uopće programi obnove mogli pokrenuti. Ovo naše iskustvo kroz obnovu, kroz obnovu smo nastavili koristiti dalje znači kada su izmijenjeni propisi ali bez obzira na propisane nadležnosti ako se radi stručno i sustavno na temelju razvojnih, planskih dokumenata koji svojim usvajanjem postaju i obvezujući zacrtani ili postavljeni ciljevi i planovi bili su značajno i realizirani. Želim ovom prilikom istaknuti, naglasiti, vezano uz usklađivanje velikog broja zakona sa novim zakonom, sa ovim zakonom, sa ovim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, važnost izrade razvojnih strategija, planova i purova, odnosno o njihovu usklađenost, realnost ali i provedivosti istih. Kada imate kvalitetne programe, znači, bez obzira da li se radi o višegodišnjim, godišnjim ili strategijama, manje je značajno tko ima manje ili veće ovlasti, znači župan, gradonačelnik, vijeće ili skupština. Većina jedinica lokalne i područne samouprave je kroz programe Europske unije ako je htjela, značajno pripremljena za to. Recimo na području Zadarske županije, znači i jedinica regionalne samouprave ali i sve njene jedinice lokalne samouprave su imale mogućnost za to i u najvećem broju su iskoristile tu mogućnost. Tada kada su razvojni planski dokumenti a njih je značajan broj obveznih doneseni znači doneseni zajedno u partnerstvu, sa svim partnerima na područjima jedinica lokalne i regionalne i regionalne samouprave oni postaju i obvezujući i za sve, znači i za gradonačelnika, gradsko vijeće ali i za župana i županijsku skupštinu. Od planova financiranja, planova ljudskih potencijala, svih ostalih. Tada je manje značajno tko će to provoditi. Podržavam svakako ove izmjene jer one se odnose, one ne diraju u kvalitetu planiranja nego je samo usklađenje sa ovim Zakonom o jedinicama lokalne i područne samouprave. Hvala lijepa.

Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi uređen je sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na način da su ukinuta općinska, gradska, odnosno županijska poglavarstva, a njihove ovlasti povjerene su neposredno izabranim općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima. Znači, zbog navedenog potrebno je donijeti predloženi Zakon o izmjenama Zakona o obnovi radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj (područnoj) samoupravi. Usklađenje se odnosi na ukupno 13 članaka ovoga Zakona o obnovi, tako članak 17. kaže rješenje kojim se utvrđuje pravo na potporu za popravak oštećenja i prava na potporu za opremanje dostavlja se podnositelju zahtjeva, ministarstvu, općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku grada na čijem području je obiteljska kuća ili stan, te Upravi za područja posebne državne skrbi ministarstva i nadležnom državnom pravobranitelju na potvrdu. Evo iz prakse, mi smo imali istina ne često situacije da različite međunarodne organizacije obnavljaju kuće. To su uglavnom bile kuće nižeg stupnja, znači prve i treće kategorije bez da se je to rješenje izdalo. Znači, tek kad bi se kuće obnovile onda su podnosili zahtjev, a da nisu utvrdili da li vlasnik ima pravo ili nema pravo na obnovu iste kuće. Članak 20. kaže: “Uz zahtjev za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka moraju se priložiti osim dokaza propisanih odredbom članka 16. ovog zakona i dokaz da je obiteljska kuća, odnosno stan obnovljen vlastitim sredstvima što se dokazuje izračunom uloženih vlastitih sredstava koje ovjerava Ured državne uprave u županiji. U početku primjene Zakona o obnovi bilo je dosta problema oko povrata sredstava kad bi vlasnici stambenih jedinica sami obnovili kuću ili stan. današnja brojka od 5710 stambenih jedinica kazuje da je to danas kud i kamo lakše realizirati i ostvariti. Članak 34. pravo na obnovu obiteljskih kuća i stanova četvrte, pete ili ili šeste kategorije oštećenja kao i prava na potporu za opremanje tih kuća i stanova prema odredbi članka 15. ovoga zakona utvrđuje svojim rješenjem Ured državne uprave u županiji na zahtjev korisnika prava na obnovu. Zahtjev se podnosi putem općinskoga načelnika, odnosno gradonačelnika grada na čijem se području obiteljska kuća ili stan kojih su predmet oboje nalaze. Do sada je ukupno 145759 stambenih jedinica koje su bile uništene ili oštećene kroz Domovinski rat obnovljeno. Prije sam spomenuo brojku od 5710 stambenih jedinica stambenih jedinica na kojima je izvršen povrat sredstava na ime same obnove. Znači, bitno je za naglasiti da je do sada isto tako ukupno novčanu potporu dobilo 34180 vlasnika. To su naše kategorije od prve do treće i od četvrte do šeste kategorije ili stupnja oštećenja ukupno smo obnovili skoro 50000 stambenih jedinica. Na sve to skupa do sada je utrošeno preko 16 milijardi kuna. Znači, u svakom slučaju jako, jako veliki novac. podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Što reći, a ne biti dosadan, dug i ne ponavljati se.

Prema pojedinim odredbama toga zakona određeni stavljaju se, bili su stavljeni u djelokrug poglavarstava, županija, gradova i općina. da su Zakonom o lokalnoj, područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi ukinuta ili će biti uskoro ukinuta općinska, gradska i županijska poglavarstva a njihove ovlasti povjerene neposrednim izabranim načelnicima, gradonačelnicima i župana potrebno je što sada i činimo određene članke Zakona o obnovi uskladiti sa Zakonom o lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) samoupravi. Za provođenje ovog zakona vrlo bitno je naglasiti što do sada nije, nisu potrebita dodatna sredstva iz državnog proračuna. Ovim zakonom i Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ne mijenjamo samo nazivlje nego se kao što sam u uvodu i rekao mijenjao i nadležnosti. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku osigurat će se brzo usklađenje Zakona o obnovi sa Zakonom o lokalnoj, područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. zaključnim rečenicama naglasiti da načelnici, gradonačelnici i župani uistinu po meni neće biti fikusi nego će imati veliku odgovornost ali i u djelokrugu i opisu njihovih poslova poglavito u onim onim općinama gdje su načelnici volonteri što im preporučam da mijenjaju svoje akte i da budu profesionalci ako ne on, onda bar općinski pročelnici. Također se ukidaju i poglavarstva što je po meni znatna ušteda i za proračun općina, gradova i županija. Kao što su moji prethodnici rekli i moj prethodnik tako i ja podržat ću ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Stanko Janić. Izvolite. po jedan za svaki zakon i on će biti sastavni dio prijedloga zakona. No, koristim ovu priliku da kažem da eto upravo što sada to donosimo ove izmjene i još jednom podcrtavamo budućim načelnicima, gradonačelnicima i županima njihovu veliku odgovornost u završavanju poslova oko obnove ratom stradalih stambenih objekata i infrastrukture da kao što su i do sada sa velikim naporom ali i sredstvima mnogo toga napravilo, no i budući župani, gradonačelnici i načelnici općine imat će svoj dio posla. I ja ih pozivam stvarno zdušno zajedno radimo na završetku obnove stambenih objekata i infrastrukture. Hvala. Hvala.